Sad ćemo prijeći na rad po dnevnom redu. - Konačni prijedlog Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 572 Predlagateljica Zakona je Vlada RH. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možemo podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o Konačnom prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice? Da, poštovani zamjenik ministra financija Boris Lalovac, izvolite predsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi prijedlog Zakona o kreditnim institucijama. Novijim Zakonom o kreditnim institucijama donosi se radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s najnovijom europskom regulativom na području bankarstva

pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim fondovima i Uredbe 575/2013. Takozvane Uredbe o kapitalnim zahtjevima, o bonitetnim zaključcima za kreditne institucije i investicijska društva. Rok za prijenos Direktive je 1.siječnja 2014.godine a istog datuma u svim državama članica počinje izravna primjena Uredbe 575/2013. Stoga se ovim zakonom pored prijenosa Direktive omogućuje i provedba te uredbe, utvrđuju se prekršajne odredbe za nepoštivanje ove uredbe. ove uredbe. Dio područja koji regulira uredba trenutno se regulira odgovarajućim odlukama Hrvatske narodne banke, tzv. odlukama o jamstvom kapitalu te adekvatnosti jamskog kapitala koji će prestati važiti datumom stupanja na snagu ovog zakona. Također su redefinirane dužnosti i odgovornosti uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija, utvrđuje se ovlasti odbora koji osniva nadzorni odbor kreditne institucije. Znači sada postoje tri odbora, odbor za imenovanje, odbor za rizike i odbor za primitke. Također se uvodi i zaštitni slojevi kapitala, zaštitni sloj za očuvanje kapitala, protuciklični zaštitni sloj, zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik, zaštitni sloj za globalni, ostali sistemski važne kreditne institucije. Svrha zaštitnog sloja za očuvanje kapitala je ojačati kapital u doba ekspanzije kako bi se mogao pokriti gubitak u doba recesije. Zatim se, detaljno su propisani subjekti super vizije u odnosu na članstvo RH u EU, odnosno ovlasti obavljanja supervizije, poslovanja nad podružnicom kreditne institucije te države članice. Izricanje super vizijskih mjera kreditne institucije iz države članice i super vizija, podružnica kreditne institucije iz trećih zemalja kao i naknada za obavljanje super vizije. Dodatno uređena su radnja i razmjena informacija između Hrvatske narodne banke i drugih nadležnih tijela država članica. Također su redefinirane super vizijske mjere koje HNB ovlaštena ovlaštena nadzirati na lošoj kreditnoj instituciji s ciljem poboljšanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja te otklanjanja utvrđenih nezakonitosti. Redefinirani su poslovi i dužnosti poslova uprave. uvedene su odredbe kojom se propisuje zašto takozvanog zviždača na način da se HNB omogućit će pouzdan način dostavljanja obavijesti o povredi propisa a radnik koji je prijavio određenu povredu ne smije zbog toga biti diskriminiran niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge radnike. Znači, ovo je Direktiva takozvana …/Govornik govori engleskim jezikom./… ili Direktiva o kapitalnim zahtjevima koja jača zaštitni sloj kapitala banaka. Kao što znate, hrvatski financijski sustav je stabilan. Trenutna adekvatnost kapitala prema našim regulativama je 12%, u Europi ona iznosi 8%, tako da što se tiče stabilnosti financijskog sustava Hrvatska ima puno jači taj dio zaštitnog kapitala. Ovim djelom su još jače se je definirali određeni slojevi tog zaštitnog kapitala da se u doba kad govorimo o ekspanziji da banke moraju jedan dio novaca ulagati u dodatni kapital kako bi bile lakše i otpornije na sustav krize i također je ovdje bitno da se uvodi zaštitni sloj banaka za one banke koje su sistemski važne jer nije sasvim svejedno ako kriza pogodi nekakvu manju banku u nekoj državi koja nije važna odnosno za one veće banke koje su sistemski važne da mogu zapravo otvoriti taj jedan lanac i te banke koje su sistemski i globalno važne i za područje EU i za njih se također utvrđuje dodatni taj zaštitni sloj kapitala. Evo zahvaljujem. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo vama zamjeniče ministra. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora iznijeti izvješća? Ne. Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Martina Dalić. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama se, ja mislim da ćemo se svi složiti ustvari nalazi jedan vrlo važan zakon ono što na početku odmah želim reći u ime kluba HDZ-a, mi se kao što su istakli i prethodno kolege protivimo načinu, trenutku i proceduri u kojoj se ovaj zakon donosi, a ne njegovom sadržaju. Jer kao što sam rekla pred nama se nalazi vrlo važan zakon koji regulira rad i funkcioniranje bankarske industrije, a s druge strane u stvari pred nama se nalazi zakon koji pokazuje kako funkcionira i na koji način se članstvo u EU odražava na naš svakodnevni rad, odnosno u ovom slučaju i na svakodnevni rad hrvatske bankarske industrije. S toga u ovome zakonu mi kao što je istakao i zamjenik ministra, ustvari prenosimo uredbu Europskog Parlamenta i Vijeća i prihvaćamo u suštini ono što je propisano na razini EU. Odnosno na drugi način rečeno, mi prihvaćamo i verificiramo činjenicu da hrvatski bankarski sustav djeluje kao sastavni dio europskog bankarskog sustava i da će se ta njegova povezanost i integracija nastaviti i u budućnosti. Posljedica ustvari toga jest da mnogobrojne i žućne rasprave koje se vrlo često vode o funkcioniranju hrvatskog bankarskog sustava i zaboravljaju, ispuštaju iz vida da u načinu regulacije, u načinu rada, u načinu nadzora nad bankarskim sustavom nema razlike u odnosu na te načine koji se primjenjuju u drugim državama članicama. S obzirom dakle da ovim zakonom prenosimo u hrvatski pravni sustav uredbu koja je donesena 26. lipnja, onda naravno i postavlja se pitanje zbog čega i zašto smo se našli u situaciji da se ovaj zakon donosi danas u žurnom postupku bez prilike da sve ono što spomenuta uredba i direktiva propisuju nije bilo u prilici i nije data prilika da se o tome i šire raspravi odnosno da se o tome prošire i šire znanja u hrvatskoj javnosti. Neovisno o tome koliko se radi o tehničkoj i specifičnoj materiji, ali držimo da je važno da hrvatska javnost, a ne samo usko specifičan i profesionalan krug ljudi, bude svjesna kako i na koji način i koje su to odredbe i koja su to pravila u kontekstu kojih funkcionira hrvatski bankarski sustav. Držimo stoga da je bilo dovoljno vremena da se ove odredbe direktive zajedno sa odredbama uredbe prenesu u hrvatski zakonski prostor i da se o njima kvalitetno raspravi. S obzirom na to, ponavljam još jednom, protivimo se načinu na koji se donosi ovaj zakon i stoga ćemo u glasanju o ovome zakonu ostati suzdržani isključivo zbog procedure. Ono što ipak želim naglasiti jest da klub HDZ-a podupire sadržaj i podupire nove instrumente koji se stavljaju na raspolaganje HNB-u kako bi kako bi mogla jačati i nadzirati stabilnost i sigurnost hrvatskog bankarskog sustava. Ona će ubuduće stabilnošću hrvatskog bankarskog sustava, pravilima nadzora upravljati i za to koristiti instrumente koji će stajati na raspolaganju drugim državama članicama. U suradnji sa njima i na način koji je sukladan načinu i pravilima kako to rade i druge države članice. Ono što također pozdravljamo jest činjenica da ovi takozvani zaštitni slojevi kapitala će omogućiti HNB-u da upravlja stopom adekvatnosti kapitala bankarskog sustava iznad onoga što je propisano uredbom jer moramo biti svjesni da direktna primjena spomenute Uredbe o kapitalnim zahtjevima ustvari uvodi stopu adekvatnosti kapitala od 8% što je 4%-tna poena niže od niže od onoga što je danas propisano u danas još uvijek važećem Zakonu o kreditnim institucijama. Držimo da bi bilo kakvo smanjivanje stope adekvatnosti kapitala

i osigurati da efektivna stopa adekvatnosti kapitala koji će se primjenjivati u Hrvatskoj i dalje bude minimalno 12%. Smatramo da to zahtijevaju i hrvatske gospodarske i hrvatske ekonomske prilike s obzirom da održavanje stabilnosti bankarskog sustava i sprečavanje bilo kakvih problema u tome sustavu je od presudne važnosti za jednoga jednoga dana nadamo se oporavak koji će hrvatska ekonomija doživjeti. S toga podcrtavam još jednom da je klub HDZ-a ostat će suzdržan zbog procedure, sadržaj podupiremo i očekujemo od HNB-a da će iskoristiti instrumente koji su ovdje navedeni da adekvatnost kapitala hrvatskog bankarskog sustava i dalje ostane minimalno 12% kao što je to i danas važećim Zakonom o kreditnim institucijama. Hvala i vama poštovana zastupnice, ali imamo replike. Prva replika poštovanog zastupnika Ivana Šukera. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Dalić, rekli ste ono što je bit i suština ovoga što se danas događa, a to je da ni u ove sve odredbe koje su iz direktiva prenešene u zakon, nisu sporne, naprosto Hrvatska mora igrati po pravilima zajedničkog zajedničkog financijskog sustava, a isto tako Hrvatska još nije u eurozoni. I ono što treba reći ova adekvatnost kapitala od 12% je na određeni način očuvala stabilnost bankarskog sektora. Međutim ono što nije dobro, a to je ova direktiva donesena u 6.mjesecu i bilo je 6 mjeseci vremena da se ona ugradi u zakon, da se raspravi kao što ste rekli i u stručnoj javnosti, u zainteresiranoj javnosti, a to je prije svega bankarski sektor, a isto tako da svi i gospodarstvenici i svi saznaju što će to biti novoga i na kraju krajeva koji bi ciljevi i koji stvarni zadaci bi trebali biti HNB-a. Međutim, nažalost ovaj zakon je neko iskoristio kao priču i kao razlog da može sazvati izvanrednu sjednicu na kojima se trebalo raspravljali o ustavnim promjenama. Od ustavnih promjena ništa i na kraju krajeva jedna rasprava koja je trebala ići praktički vjerojatno kod nekih klubova možda neće tako ali mi koji smo završili pregovore za ulazak u EU dobro znamo što ovaj zakon znači i prema tome logična stvar je da i podržavamo ovako predložen zakon jer on ne nudi ništa lošega, nudi nešto što je bolje i daje određene instrumente HNB-u za kontrolu bankarskog sektora jer ponavljam, hvala dragom Bogu pa je financijski financijski sektor RH u ovim kriznim momentima ostao stabilan jer da je bankarski sektor klekao na koljena onda bi mi danas govorili sasvim drugačije o situaciji u Hrvatskoj. Mogu oni koji nikad u životu nije nikakav financijski dokument napravili pričati što god hoće ali ovo su činjenice i istine. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. i primjer na kojem bi trebalo raspraviti i analizirati kako će i kojom će dinamikom Hrvatska prenositi i ustvari prenositi direktive koje se donose na razini EU i kako će o njima širiti spoznaje i znanja ovdje u Hrvatskoj. S obzirom da se radi o direktivama koje su donesene u lipnju mjesecu, dakle radi se o dokumentima koji je na razini EU raspravljan i bio poznat puno prije lipnja mjeseca, znači i hrvatske su se vlasti uključujući i HNB mogle mogle pripremiti da taj tekst prenesu u hrvatski pravni prostor na puno brži i u suštini puno kvalitetniji način i da se ne mora ovaj zakon raspravljati na izvanrednoj sjednici. Stoga mislim da jedna od poruka koju treba izvući iz načina na koji se raspravlja u usvaja ovaj zakon, da u prenošenju i usvajanju direktiva koje se donose na razini EU treba biti i proaktivniji i brži i jednostavno pratiti te procese i prenositi ih u Hrvatsku paralelno sa njihovim događanjem na razini EU. Ali evo danas smo punopravna članica pa očekujemo da onda ovakvih primjera u budućnosti više neće biti. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovanog zastupnika Srđana Gjurković. predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana kolegice naravno i ja sam suglasan s vama što se tiče adekvatnosti kapitala. Apsolutno da bi bilo dobro ra se zadrži na 12% ali naravno da je to samostalna odluka HNB-a tako da i u tom segmentu vrlo je upitno koliko se mi možemo miješati, a vjerujemo da ste vi isto tako zadovoljni sa načinom pa i u svom izričaju na koji način je ipak HNB regulirala i adekvatnost kapitala s obzirom na izričaj da je stabilnost u financijskom sustavu u Hrvatskoj iznimno dobar. Ono što sam htio djelomično replicirati na vašu raspravu je vezano za samu činjenicu da ste rekli da ovaj prijedlog zakona definitivno jača stabilnost i sigurnost bankarskog sektora, pa evo mogu vas u replici pozvati da ipak glasujete za ovaj zakon jel je on strukturni zakon za bankarski sustav i HNB, a neovisno neovisno o procedurama s kojima se možemo ili ne moramo slagati, ova je točka ipak na dnevnom redu Hrvatskog sabora izglasana i pretpostavljam da bi bila dobra poruka i za bankarski sustav i za sve skupa da je podržimo zajedno. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Martina Dalić. Ja kolega Gjurković na osobnoj razini i na ljudskoj razini mogu razumjeti vaš poziv, međutim demokracija je procedura. Tako su nas učili i to je ustvari razlog i procedura je na neki način najviša vrijednost koju štiti i kojom se rukovodi ovaj Dom. A držimo da je ta procedura ovih dana i ta i ta pravila odlučivanja i međusobni odnosi koje ta procedura sadrži da su ovih dana teško narušeni. Dakle svi se slažemo vrlo važan zakon, zakon koji regulira poslovanje industrije koja je ovih dana i ne samo ovih dana nego mjeseci, ovih godina vrlo često predmet i kritika i rasprava da je taj zakon iznimno važan i ne bi se smio koristiti kao jedno pokriće za lomljenje procedure čiji su uzroci sasvim negdje drugdje. naš način glasovanja jest znak da se sa cjelokupnim kontekstom u kojem se ovaj zakon donosi ne slažemo, a opetovano potvrđujemo i podcrtavamo da njegov sadržaj podržavamo. Hvala lijepo.

da je za demokraciju vrlo važna procedura, ali između demokracije i procedure staviti znak jednakosti bilo bi prejednostavno. Procedura jest jedan od preduvjeta za ostvarivanje demokracije, ali nije demokracija procedura. Mislim da nije sama procedura važnija od sadržaja jer imati proceduru a nemati sadržaj, međutim ne govorim vaše je pravo i pravo svakog saborskog zastupnika glasati onako kako hoće glasati po svojoj savjesti. Govorili ste o tome da zakon koji podupiru Hrvatski laburisti regulira rad i funkcioniranje bankarske industrije i često ste upotrebljavali riječ Europska unija, usklađujemo se sa Europskom unijom, treba na znanje i ravnanje reći da sasvim sigurno nitko nije protiv stabilnog čvrstog bankarskog sustava. Međutim, treba znati i to da bankarski sustav nije dio ili ili poslušan Europskoj uniji ili u skladu sa Europskom unijom. Bankarski sustav se izdigao iznad Europske unije i Europska unija se okuplja oko novca što je najveća tragedija. Naravno da su razlike između vašeg poimanja bankarskog sustava i mojeg poimanja različite, zato i jesmo u različitim strankama. da stabilan bankarski sustav, samo je pitanje na koji način djeluje i je li taj bankarski sustav nadređen vladama Europske unije ili uistinu Vlade Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a i poštovani zastupnik Ivo Jelušić. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Čuli smo već da je ovaj zakon ustvari dobrim dijelom usklađivanje sa direktivama odnosno uredbom Europske komisije, pri tome vjerojatno se sjećamo da smo mi nedavno u travnju mjesecu imali izmjene i dopune Zakona o kreditnim institucijama ovdje gdje smo niz stvari ugradili, dobrih i pozitivnih stvari u taj zakon. Ovdje sada ugrađujemo dalje dakle ono što je na neki način postala naša obveza koja proizlazi iz našeg članstva u Europskoj uniji. Ovo je ako ne i prvi čini mi se ovakav primjer da izravno dakle primjenjujemo ono što se u Europskoj komisiji dogovori i toga će vjerojatno biti sve češće ovdje u našem Saboru. Neću ovdje sad nabrajati, zamjenik ministra je govorio o tim nekim novostima koje ovaj zakon unosi, od toga da uprave imaju nove zadaće i nove odgovornosti, da se osnivaju nova tijela, odbor za rizike, odbor za imenovanja itd., da se uvodi obvezan zaštitni kapital na razini od 8% u svim kreditnim kreditnim institucijama, dakle za sve banke. Kod nas je on i veći, o tome je bilo danas riječi, ali isto tako da ako nema dovoljno kapitala da se ograničava raspodjela dobiti, dakle da ne mogu dioničari povlačiti kapital dok se ne dokapitalizira odnosno dok se ne stvori određena količina zaštitnog … koji je propisan, koji je potreban itd. Oko supervizije, zaštite zviždača, sve je to manje-više rečeno. se sve ove novine svode na to da se pojača stabilnost financijskog odnosno bankarskog sektora, da se pojačaju institucionalne kontrole kako u okviru samih tih institucija kreditnih tako i izvan njih od strane države, od strane konkretno kod nas Hrvatske narodne banke i sličnih institucija u drugim državama. I s obzirom da stanje u Europi, u svijetu sa financijskim sektorom, s bankama, općenito s krizom itd., vjerujem da ovo nije zadnje što će se događati kod nas i u Europskoj komisiji, vjerojatno će takvih intervencija ili takvih izmjena biti u budućnosti još jer naprosto situacija na na financijskom tržištu, bankarskom sektoru i u Europe i u svijetu je takva da zahtijeva naprosto da se države jače uključe u reguliranje odnosa na tržištu jer pokazalo se da koncept kojeg često zovemo neoliberalni koncept kapitalizma kakav je bio u financijskom sektoru je doveo do toga da je proizveo ogromne probleme. Očito da je dogorilo do prstiju da ja naprosto sada i Europska komisija traži da i ona nacionalna zakonodavstva i države dakle malo više se uključe u uvođenje reda na financijskom tržištu. Konačno. Dobro je kad se zna di je problem pa se onda mogu tražiti rješenja. Dobro je kad se uspostavi … dijagnoza onda se može tražiti lijek. A izgleda da se došlo do toga konačno da je izvor mnogih problema i aktualne krize, ne samo kod nas nego i u Europi i svijetu, dobrim dijelom proizlazi iz načina kako je radio financijski sektor, kako su radile banke, kako su radile općenito sve kreditne institucije i dobar dio problema upravo proizlazi iz toga. Iz trke za što većom zaradom, iz pohlepe za zaradom kako vlasnika tako i menadžmenta tih banaka naprosto smo došli u ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo i dobro je da dolazi do ovakvih reguliranja odnosa na tržištu. Ja bih rekao da ovim zakonom štitimo dakle i klijente i građane i … i poduzeća, štitimo i državu da i ona bude manje izložena rizicima, ali ja bih rekao da štitimo i banke od njih samih jer naprosto se pokazalo da često puta to za za svoje pohlepe nisu bile u stanju. Kad kažem da štitimo državu, dakle naša država jamči svakom štediši sigurnu štednju do iznosa od 100 000 eura, prije je bilo do 50, sad kad smo ušli u Europsku uniju 100 000 eura. Prema tome, da ne bi se opet dogodilo dakle da kad je dobro bankama da profiti idu vlasnicima, stimulacije i to vrlo dobre menadžerima, a kada dođu problemi onda to treba sanirati država, onda država treba davati građanima i štedišama. Naravno da je, već ako to država mora raditi onda je dobro da država uvede i određenog reda kako bi i preventivne mjere kako bi do toga teže dolazilo nego što, dolazilo ovo što dakle kad se, kad postoji određena neravnoteža u gospodarstvu a ovdje je došlo do određene ravnoteže u odnosima da država mora intervenirati. Pri tome naravno to pokazuje na žalost situacija kod nas da to, ta pohlepa koja je bila kod strane bankarskih institucija i koja nije dovoljno vodila računa o klijentu bez obzira jel' on građanin ili poduzeće, da ode u pitanje i dugoročne opstojnosti i mogućnost uopće rada i profitabilnosti i uopće rada tih banaka. Jer kada klijenta iscrpite do iznemoglosti onda on više nije klijent, onda je on slučaj, a od slučaja nitko ne može profitirati, pa ni onaj tko s njim radi. Zato je dobro da je i Europska komisija konačno, dakle, ja kažem Dobro je da kod nas ta pravila se moraju primijeniti i dobro je da smo mi i prije neka pravila uveli, a neka koja su strožija naravno da treba i dalje zadržati jer ponašanje, dosadašnje ponašanje bankarskog sektora nije davalo za pravo da država stoji skrštenih ruku. Kamo sreće da se u ovakve ili slične promjene, intervencije krenulo i prije desetak godina. Ne bismo sigurno danas bili u ovoj situaciji u kojoj jesmo i u ovakvoj dubokoj krizi općenito u Europi, pa i u svijetu, prije svega u Europi u kojoj jesmo. Bolje ikad nego nikad. Kažu svi da je ili to je ovako poštapalica. Kaže bankarski sustav i financijski sustav je krvotok gospodarstva. Je i kada se on razboli, onda se razboli cijeli organizam. I upravo zato da se ne bi razbolio cijeli organizam ako već i pobolijeva treba u taj krvotok, dakle u taj financijski sektor uvesti više reda, više odgovornosti, malo manje pohlepe, a više odgovornosti za i građane i građane i gospodarstvo. Jer u konačnici ako i građani i gospodarstvo padnu na noge ni financijski sektor neće imati više s kim raditi i od koga od koga živjeti i od koga uzimati svoje zarade i profite. U svakom slučaju, dakle ovo je sigurno dobro i ni malo nije problem što raspravljamo evo koji je danas datum? Već tri, četiri dana, tjedan dana prije Božića i u ovom periodu kada Ustav redovito ne zasjeda. Mislim da, kada bih, kada ima dobrih rješenja ne treba biti problem okupiti se ni evo danas kao što smo se okupili. Hvala lijepo.

Jedna je ono bolje ikad, nego nikad, manje pohlepe banaka. Recimo da smo krenuli u uređivanje bankarskog sektora prije desetak godina bilo bi daleko bolje, pa recimo i da smo krenuli lani, ove godine ili da krenemo sutra u raspravu o deviznoj klauzuli bilo bi još bolje. Međutim, Vlada Kukuriku koalicije ne želi o tome raspravljati vjerojatno tako dugo dok se na nivou Europe ne dogovore ili tako dugo dok ne dođe iz Europe mig da se o deviznim klauzulama počne raspravljati. Ako se sjetite bivši guverner Narodne banke na koji način je osporavao pravo čak i razgovora o deviznoj klauzuli, da bi nekoliko mjeseci prije nego što je odstupio sa svojega mjesta guvernera Opatiji na savjetovanju rekao da konačno se treba početi razgovarati o postepenom ukidanju devizne klauzule. Nije dobro, rekli ste štitimo klijente. Još uvijek ne štitimo dovoljno klijente banaka i nije dobro kada su jedino stabilne banke kao što sam rekao prije. Ima se, država ima prostora još razgovarati sa bankarskom industrijom i uistinu zaštititi hrvatske građane, a zaštitit će ih onoliko koliko će imati hrabrosti. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Pa meni je drago kolega Vukšić da se vi slažete sa dobrim dijelom mojih teza i da mi je zaista drago. Međutim, vi isto tako razumijem da vi ne želite vidjeti, iako vi to sigurno vidite da je ova Vlada zaista napravila puno kada je riječ o zaštiti potrošača, zaštiti građana u odnosu naspram banaka. Pa tri mjeseca, pet mjeseci, u stvari negdje od četvrtog mjeseca do prošlog mjeseca smo ovdje raspravljali u ovom Saboru i oko Sabora upravo o tome kako zaštititi građane koji su došli u nepovoljan položaj naspram banaka. I naravno da je tu bilo prigovora da se miješamo u tržišne odnose, da narušavamo slobodu poduzetništva itd. Međutim, ova je Vlada imala dovoljno hrabrosti, snage da uđe u taj duel, da zaštiti građane, jer su zaista oni u ovom slučaju bili kako da kažem ti koji su izvukli deblji kraj. Nikada dakle nama nije bio cilj uništiti banke, niti je ikome cilj uništiti banke ali uvesti određenog reda, uvesti određene ako hoćete i pravednosti gdje će i bankama biti dobro ali i onima i klijentima, dakle i građanima i gospodarstvu, a ne kao što je do sada bilo da je njima bilo predobro a drugi su bili na umiranju ili izumiranju barem kada je riječ o njihovom ekonomskom potencijalu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je poštovani zastupnik Boro Grubišić i klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Danas je upotrijebljena jedna riječ koja je vrlo zanimljiva i sve se češće upotrebljava. Ta riječ je bankarska industrija kako reče ovdje kolega. Kada kažemo industrija onda čovjek pomisli na tvorničke dimnjake, na hale, na željeznički kolosijek koji vodi u tu industriju itd. No, kada kažemo bankarska industrija onda vidimo sasvim nešto oprečno. Kada ulazite u banku već vam izaziva strahopoštovanje od ulaznih vrata i smještaja banke u gradu, pa na dalje. Trebam li nabrajati i namještaj od ebanovine, stolariju od ebanovine, vitraže na prozorima i ne znam ni ja mesingane brave i što sve ne. Kako je to lijepi naziv koji je prišiven dakle kreditnim bankarskim institucijama, bankarska industrija. Valjda su to one htjele da im se napiše naziv bankarska industrija. Raspravljali smo ovdje u travnju također bio je Zakon o kreditnim institucijama kako kaže gospodin Jelušić pa smo raspravljali o onome švicarskom franku i posljedicama koje su nastale zbog primjene devizne klauzule zbog švicarskog franka koje su banke opljačkale hrvatske građane pa je onda pregovarala Vlada valjda u ime građana, valjda predstavlja građane da eto ne budu previše ni banke oštećene, a da ipak se nešto malo građanima i pomogne. I onda u tim mrvicama koje su nastale takvim pregovorima se pita građane na javnoj našoj televiziji jeste li zadovoljni i koliko će vam se smanjiti kreditna rata? Pa ovaj kaže za 300, onaj kaže za 500 a zapravo su novci u puno većoj količini odneseni u dobiti banaka negoli je postignuta ikakva cost benefit za građane koji su digli kredite u švicarskim francima. Ovaj zakonski prijedlog nastao temeljem europskih direktiva i nosi oznaku E ima 200 stranica i teško je pročitati pročitati 200 stranica tako brzo i ima 390 članaka. Kao da dosada banke su bile divlje, nisu ni po čemu poslovale i bile su potpuno neuređene. A možda su i bile divlje, kada znamo i imamo saznanja o njihovom poslovanju. Recimo, dosada je kroz 10 godina plasirano 40 milijardi kuna tvrtkama koje su bile sumnjive solventnosti, sumnjivog boniteta, a nisu se mogle naplatiti pa se kroz takve tvrtke nisu mogla naplatiti kreditna potraživanja. 40 milijardi kuna su banke plasirale sredstava koji su sporni. I što se događa? Mi donosimo Zakon o predstečajnoj nagodbi koji su na štetu svih osim donekle banaka i onoga tko je zapravo podigao kredit da može i dalje ponovno poslovati. A tko su ti ljudi koji su podigli i koji su vlasnici tih tvrtki? Dakle, ima jedna zanimljiva rečenica koja piše u ovom tekstu, samo da je nađem, kaže ovako kada se nabrajaju dakle pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu str. 5. ali na str. 7. još ima tih pojmova piše 52 uska povezanost kako je uređeno člankom 4. stavkom 1. Uredbe EU br. 575 uska povezanost. Što je to što bi u našim kreditnim institucijama, našim komercijalnim bankama bila uska povezanost? Pa to je povezanost politike i financijskog sektora koji radi na štetu svoje države, svojih građana i svoga naroda. A temeljem nepotizma, klijentelizma i dobivanjem kredita i za firme koje su, čiji su vlasnici u srodstvu ili prijateljskim odnosima sa vladajućom političkom elitom. I to nanosi štetu ovoj našoj državi, jadnoj, iscrpljenoj, pogaženoj, pokradenoj, nanosi štetu a da savjesti i svijesti o tome kod tih ljudi uopće nema niti se oni kaju za to. 2 milijarde kuna je plasirano u Dalekovod Zagreb uz saznanje da se to ne može vratiti. Zašto? Koliko je samo menadžera u Dalekovodu Zagreb koji primaju plaću veću od svih ministarskih plaća ili plaće predsjednika Republike? Optima telekom, METRONET, vode bivši ili su vlasnici bivši ministri. I oni su dobili više stotina milijuna kuna kredita. Zašto? Pa zato što imaju politički utjecaj. To je ta kako ovdje kaže uska povezanost. Baš me zanima kako je to u Europi objašnjena uska povezanost i koga? Tko je to usko povezan? Građevinski sektor, razni da ne kažem mešetari građevinski koji su povezani uz političke elite su dobivali kredite. Danas, kada se stanovi ne prodaju predstečajna nagodba. Banke otpisuju kredite prijateljima ministara. HPB pogledajmo, Privredna banka Zagreb firmi PB koja ima samo jednog zaposlenog a plasirala je stotine milijuna kuna i dobila kredita. Kao kod nas, netko je rekao ovdje da je financijski sektor stabilan, komercijalne banke odlično posluju a zapravo i umjesto da neki odu u Remetinec i takvi iz tih banaka oni primaju bonuse i to stotine tisuća kuna ili milijuna kuna bonusa godišnjega imaju. I to su naše kreditne bajne institucije. Što radi HNB? Ona kaže, ne kako je netko rekao, zaštitni štit ili plašt s 12% rezervi, ne znam ni ja čega, nameće da u Europi samo kaže 8%, a kod nas 12% zaštitni štit debeo. Valjda kao tenk ovaj hrvatski T-84 što se u Đuri Đakoviću proizvodi 12 cm čelična oplata, a u Europi samo 8. Naš je bolji naše su banke valjda bolje, naše, a nije nijedna naša osim eto te nesretne HPB oko koje smo sporili hoće li se privatizirati i za koliko ili neće se privatizirati. Evo i sad kažu neće. Kao i most na Pelješcu, neće se praviti, hoće se praviti. Sad me vidiš, sad me ne vidiš. Tako i HPB prodat će se, neće se prodati. Sad kažu neće, vidjet ćemo za par dana ili par mjeseci jel hoće. Taj divlji, liberalni kapitalizam u kojem su banke glavna poluga siromaštva naroda i siromaštva građana svih država zapadne Europe, uzrok nezaposlenosti u svim državama i EU, one one su glavna poluga i centri moći koji onda za sobom povlače političke elite da rade kako im oni narede i diktiraju. Možemo li se mi tome oduprijet ili ćemo samo ovo ovako reći, ovo je Europski zakon i mi smo svi za i gotovo, tako to ide. A i Europa se bori protiv toga. Je li gospodin Obama morao američke banke sanirati? Sa koliko milijardi dolara? Europa osniva Europsku središnju banku kako bi putem nje kontrolirala cijeli komercijalni sektor EU, neki se odupiru tome, kažem nećemo mi da, mi hoćemo svoju samostalnost, svoju banku i naše banke. Što je radio Orban u Mađarskoj u ovakvim bankarskim mešetarima? Rekao im je 70% poreza na dobit, ne išli su se žalit, kaže, nećemo. Imamo samo 30%, idite iz Mađarske, do viđenja! Ne ostali su svi u Mađarskoj. Nije nitko otišao, rade za 30% dobiti. Ali mi što nam god dođe iz Europe, tko nam god što kaže, e mi smo za. Recimo jasno i glasno kako te iste banke u rukama stranih vlasnika mešetare i kod nas. Iz Kine mešetare, otvoreno to recimo. I tko ima koristi od toga, narodne, ova zaštićeni štedni ulog od 100 tisuća eura, to ističemo kao glavni domet našega sustava gdje su privatni, štedni ulozi dakle zajamčeni od strane države do visine od 100 tisuća eura i to je napredak u odnosu na onih 50 kojih su bili za vrijeme bivše vlasti, 50 tisuća eura je bila ta granica za štedne uloge. A da ne govorim o drugim pojavama i pojavnostima u ovom našem društvu vezanim uz banke, počevši od nekih taxi službi i šefova, kumova, šogora itd. od postavljanja i davanja novaca i jamstava Hrvatskoj željeznici pa i davanja od 20 lipa od trošarine po litri goriva kojega kupimo itd. pa gdje je nestalo 29 milijardi sredstava utrošenih u Hrvatske željeznice za ovih deset godina, dvadeset. 29 milijardi kuna, ni jedne, gdje je nova pruga jedna? Gdje je novi kolosijek? U što su otišle pare? U podmazivanje skretnica ili tamo retardante prema Solinama, tamo. Klub Klub HDSSB-a će biti iako je to kako kažu europski ili proeuropski zakoni temeljen na europskim direktivama itd. S obzirom na sve pojave i pojavnosti koje se javljaju u našem društvu iako su one u mnogobrojnim zakonima uređene i evo kaže u četvrtom mjesecu su bile Zakon o kreditnim institucijama. Ovo direktiva je zadnja došla u 6 mjesecu, mi je tek sada u 12 raspravljamo, valjda smo zato sazvali izvanrednu izvanrednu sjednicu Sabora zbog kreditnih institucija. Valjda da se ono što sam govorio ne događa više od Nove godine ali ogorčen i ponašanjem banaka i ponašanjem politike prema bankama, političke elite i onim sve što kopaju i što rade u sukladno i rekao bih u potajnim dogovorima i u potajnim razgovorima ili kako ovdje kaže u uskoj povezanosti te političke elite sa financijskim sektorom u kreditnim institucijama, bankama bit ćemo i to zbog te ogorčenosti protiv ili suzdržani, nikako za. Hvala lijepa. (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Uvaženi kolega Grubišić, vi ste sada počinili jedan veliki grijeh jer neoliberalima je bilo kakva regulacija tržišta naročito bankarstva i pitanje postavljanje pitanja, sumnjati u banke to je počinjenje velikoga grijeha? To je poput kletve, to je gušenje sloboda. Pitali ste se na samom početku, zapravo pojam bankarska industrija asociralo vas je na tvornice, na dimnjake, naravno da nisu banke proizvodne institucije nego špekulativne institucije da ne proizvode nego reguliraju one koji će proizvodit, način na koji će proizvodit kako će doći do novca. Mi Hrvati volimo robovati kultovima, ponajprije kultovima ličnosti, a sada robujemo kultu banaka, kultu novca i kultu EU. Ono o čemu ste vi govorili, sve što dolazi iz EU to je fantastično. Zašto pitati uopće ako je EU, Europska komisija nešto rekla, to treba jednoglasno diči ruke i mi to papagajski radimo. Ne sumnjamo iako je u Europi ne pametno nego neinteligentno, glupo, ne sumnjati u odluke koje se donose u EU. Pa postoje vrlo jake moćne Europske zemlje koje se suprotstavljaju onim odlukama koje su donesene ili ili u Europskoj komisiji ili u Europskom parlamentu. Međutim, mi kada nešto dolazi iz Europe kažemo to je jednoglasno jer Europa valjda zna što radi. Pa zna i vjerojatno Europa što radimo sa bankama. Prema tome mi jesmo ovdje opet u istoj misiji a to je

kad govorimo o toj Europi, jel, u Europskom parlamentu, na plenarnoj sjednici, na raspravi npr. o štrojenju ili kastraciji prasaca gdje se raspravlja o tome hoće li se štrojiti u općoj anesteziji ili neće jer ljubitelji zaštitnici životinja traže da se štroji u općoj anesteziji. Možete misliti milijun prasaca u Hrvatskoj jel koji se zakolju uštrojenih jel, kolko bi trebalo općih anestezija i koliko bi trebalo fakulteta ili klinika na kojima bi se dala opća anestezija za sve uštrojene prave al eto Europa o tom raspravlja, tako da, šta da kažem. Nova replika poštovanog zastupnika Dražena Đurovića. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Vi ste dobro povukli paralelu o tome i ako nešto dolazi iz EU i ako nije u interesu hrvatskih građana, Hrvatske države mi se tome povinjujemo. No dobro se sjetiti prije nekoliko mjeseci oštrine kojom je predsjednik hrvatske Vlade i ministar pravosuđa, kojom su oni oštrinom branili Hrvatsku kao samostalnu, suverenu državu koja će promišljati svaku svoju odluku koja se neće olako prepuštati diktatu EU kad je bilo riječ očito o zaštiti onih do čije zaštite im je stalo. I do kraja su to ustrajavali, bili su spremni Hrvatsku ako treba izvrći sankcijama i uvesti u sankcije braneći neobranjivo. Međutim kad je riječ primjerice o interesima ekonomskog kapitala, kad je riječ o interesima te kako ste rekli tzv. bankarske industrije, onda se vidi koliko smo mekani, koliko smo pogodni za oblikovanje kao glina, onda više nema otpora, onda više nema potrebe da se brane hrvatski nacionalni interesi, onda se i kamate kad se donose zakoni do zadnjeg do zadnjeg roka prilagođavaju zapravo potrebama i Vlada ustupa i čini ustupke i čini korake prema natrag, onda se ne prepoznaje potreba da se zaštite interesi hrvatskih građana. Pa valjda su interesi hrvatskih građana i hrvatski nacionalni interesi. Ne mogu biti samo interesi nekakvih nevidljivih skupina, oni interesi koje će hrvatska Vlada braniti. I naravno da kreditne institucije i njihovi interesi nisu interesi ni hrvatskih građana ni hrvatskog društva i da hrvatska država ne treba na ovako olak način

koji je prije dva dana izdao zbirku izjava slučajnog premijera i slučajne države u kojoj živi paradoksalni narod pa ću vam to danas uručiti da vidite što je sve izjavljeno za ove dvije godine dok je u toj slučajnoj državi vladao taj slučajni premijer sa paradoksalnim narodom. Poštovani zastupnik Srđan Gjurković, replika. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, vi naravno niste pričali o ovome zakonu, vi ste pričali i davali stav o bankarskom sektoru kao da je to nekakvi sektor sa strane mimo svih regulativa u kojem se uglavnom šatari, svašta događa, politika ima određene utjecaje, a u biti s druge strane zaboravljate da i hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo imaju iznimno veliko povjerenje u bankarski sustav što pokazuje i sama štednja koja raste u bankama sama stabilnost o kojoj smo čuli i od strane opozicije koja je iznimno bitna i kvalitetna i pohvalna od strane u bankarskom sektoru i druge strane, samo gospodarstvo bez bankarskog sektora nije u mogućnosti se razvijati jer svako normalno demokratsko tržišno gospodarstvo sa bankarskim sektorom ide naprijed. Vi ste se naravno i u odnosu na predstečajne nagodbe osvrnuli sa jednim negativnim kontekstom pa ste spominjali nekakve firme, odnosno npr. Dalekovoda, a vi zaboravljate jednu činjenicu da vlasnici Dalekovoda koji su nekad bili i doveli u probleme Dalekovod više nisu ti vlasnici, isto kao i menadžerska struktura, da je bankarski sektor ušao u vlasništvo jer je prepoznao i šansu i priliku i mogućnost Dalekovoda koji sa svojim stručnim radnicima koji zaista imaju i kvalitete i vještine ne samo na hrvatskom, nego i na stranom tržištu, imaju šansu i mogućnost da unapređuju hrvatsko gospodarstvo i nije dobro da šaljete takve poruke tvrtkama koje zaista imaju i šansu i priliku i ugovorene poslove vani, a jasno je da gospodarstvo u recesiji može ući u probleme zato postoji i Hrvatska država, postoji ovaj Sabor da donosi pravila i zakone na koji način da pomogne da ova država ide naprijed, a bez gospodarstva to ne bi mogli. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Gjurković, ja ne znam, ali sam posumnjao da vi radite negdje u banci ili da ste bili zaposleni u banci. Što se tiče onoga što ste rekli, gospodarstvo, kako banke pomažu našem gospodarstvu. Pa vidimo na kraju posljedice te pomoći, kako bi rekli Bosanci, nemoj mi više pomagati ako Boga znaš, jel. Vidimo da nezaposlenost raste, da bruto društveni proizvod pada, da što kaže onaj jedan, pada sve što ne bi trebalo padati. Dakle, o kojoj vi pomoći banaka gospodarstvu govorite. Ili bi možda to gospodarstvo, ne znam kako bi bilo da nema tih banaka. A dobit banaka ako se pomakne samo za 1% se smanji godišnje, to je vrisak u državi. Banke izgubile 1% dobiti, ma možete misliti. Ali dobiti, ne dohotka, dobiti, to je bitna razlika i koliko je dobiti za ovih 20 godina ili od kako su banke se komercijalizirale, prešle u ruke stranih vlasnika, otišlo iz Hrvatske. Koliko milijardi eura, ne kuna, jel to mi recite, to mi objasnite. Nadalje, kolika je visina kamata u Hrvatskoj kod komercijalnih banaka, koliko je u Njemačkoj ili u Austriji, ajde? Kad će biti kod nas to? Kredit za 2% kamata, 1% kamata. Kad će to biti tako dobre banke o kojima vi govorite? I na kraju, kada govorite o štednji, da je ona 200 milijardi kuna, kao što sada kaže. Molim vas, pogledajte strukturu te štednje. Dakle, pogledajte vlasnike štednih uloga pa ćete vidjeti da je 80% štednje ima 200 ljudi, a onih 20% svi ostali. Dakle, struktura štediša, pogledajte tko je vlasnik štednih uloga. malo me blago me nasmijala vaša rasprava, ali i iznenadila ugodno koliko ste suštinski pogodili problem iako ste kirurg. A zapravo ovo je dokaz da ne treba biti dobar kuhar da bi se znalo je li juha slana ili nije. I pogodili ste u ono što muči najveći dio hrvatskog naroda. Kako ste samo razlučili dobro te gorde nazive koji ništa ne znače, bankarska industrija. A zamislite kada nude nove proizvode, svaki dan to čujem, nudimo nove proizvode. Ali u ovom zakonu čini mi se nedostaje samo jedna odredba pa da definitivno završimo priču o bankarskom sustavu koja bi trebala glasiti zabranjuje se Hrvatskoj državi da ima banku u svom vlasništvu. Jer kako je odluka Vlade o prodaji HPB-a onda je to trebalo i ozakoniti. A uprava za nagradu što se prodaje Poštanska banka prima milijunske bonuse ovih dana. S tim da je radnicima, svim zaposlenicima kojima je božićnica isplaćena u iznosu tisuću kuna, naređena da moraju vratiti tu božićnicu. A stotine milijuna kuna su isplaćeni za bonuse i to osobama koje su najodgovornije za štetu koja je nastala u bankarskom sustavu na slučaju Slavonske banke, Riječke banke, Dalmatinske banke, Dubrovačke banke i to … je šteta nekoliko puta veća nego ukupna šteta koja se vodi u cjelokupnom pravosudnom sustavu RH. i oni koji su otpisivali dugove pogodnima koji nisu naplaćivali sada se nagrađuju. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala kolega Mariću na pohvali kirurgu. Ja bih rekao kada sam bio ratni kirurg u Slavonskom Brodu onda je bila američka delegacija kirurška učila je kod nas ratnu kirurgiju jer oni nisu imali rata trenutno pa su

Ja bih tu odredbu primijenio na ova tri usko povezana čimbenika, a to su financijski sektor, politička elita, a vi ste još tome dodali i pravosuđe pa se to onda lijepo sve u krug povezalo i onda imamo ovo što imamo. Hoćemo li to presjeći kirurški? Možda bi bilo najbolje. Poštovane kolege, poštovane kolegice ne mogu da nakon ovoga ne kažem šta sam u zadnje vrijeme najljepše čuo o bankama. Kažu da će banke morati proći stresni test, pa sam ja naivno pomislio da će se solidarizirati sa građanima i gospodarstvo. Dobro, ja sam rekao da naivno. Ispričavam se zloupotreba Poslovnika. Nastavljamo sa raspravom. Srđan Gjurković poštovani zastupnik klub HNS-a. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle kada govorimo o današnjem Prijedlogu Zakona o kreditnim institucijama onda govorimo u ovom trenutku o 35 kreditnih institucija, 29 banaka, 1 štednoj banci, 5 stambenih štedionica preko 280 milijardi depozita od toga 60% građana, 21,26% adekvatnosti kapitala, rasta imovine koja trenutno je negdje preko 400 milijardi kuna i rasta štednje nekih 7%. Dakle sama je činjenica ne možda u brojnosti banaka nego činjenice o vrijednosti imovine depozita i samoj činjenici zvali vi nju ili ne zvali bankarskom industrijom, bankarskim sektorom, financijskim sektorom i kako god hoćete, je nešto iznimno bitno u RH i iznimno bitno za gospodarstvo i za građane RH i njena i njena stabilnost je ključna i za stabilnost Hrvatske države. I od toga vjerujem nitko od nas ne može pobjeći. I baš zbog toga ovaj prijedlog zakona usklađenja sa uredbama i direktivama EU još dodano pojačava sigurnost i stabilnost financijskog sektora i daje nove zadaće HNB-u, daje zadaće nove i Vladi i ovom Hrvatskom saboru u toj regulativi. Sam zakon koji iznimno čvrsto definira i regulira i nešto novo, a to je kada govorimo o o definiranju zajedničkog djelovanja, znači osoba koje djeluju zajednički, koje žele biti dioničari banke, ovdje se jasno kaže da su to oni koji surađuju međusobno ili s kreditnim institucijama na temelju sporazuma izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa i usklađeno ostvarivanje prava glasa ili pravne osobe koje su međusobno povezane u smislu … Zakona o trgovačkim društvima, a isto i članci koji su vezani za kreditiranje i povezanih osoba jasno ukazuju da je ovaj zakon puno restriktivniji ovaj zakon vodi iznimnu kontrolu o tome šta i na kako se koriste sredstva depozita odnosno posebnog sredstva građana. Ovo je zakon koji definira i želi stvoriti okvire, a HNB mora dodatno sa svojim podzakonskim aktima primjenjive akte u regulaciji rizika kako ne bi došlo do sanacije banaka iz proračuna do destabiliziranja cijelog financijskog sustava i osiguravanja građanima stabilnosti njihovih depozita. Isto tako ovaj zakon iznimno dobro stvara okvire da bi plasmani bili što kvalitetniji, da bi plasmani bili što bolji, što manje rizičniji kako bi stabilan bankarski sustav osigurao prvenstveno i rast gospodarstva i sigurnost štednje. O ovome zakonu možemo naravno jako puno razgovarati jer ima puno članaka, jer mora imati puno članaka, međutim ono što je ključno i što klub HNS-a podržava, ne zato što je to samo usklađenje sa uredbama i direktivama nego zato što osigurava stabilnost i jačanje financijskog sustava. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Gjurković, i vi ste kao i prije već smo jutros čuli, govorili o važnosti i stabilnosti bankarskog sektora. Rekli ste između ostalog bankarski sektor jamči stabilnost Hrvatske države, međutim u velikom su nerazmjeru stabilnost države i stabilnost banaka. Hrvatska grca u dugovima, u dubiozama, u neimanju, grcaju hrvatski građani, većina, to što vi govorite o povećanju 7% štednje to je samo dokaz raslojavanja u Hrvatskoj. Znači Hrvatska grca jer grcaju hrvatski građani koji sve manje imaju, a vi kažete da je to zahvaljujući ta stabilnost Hrvatske države zahvaljujući stabilnosti hrvatskih banaka. Nešto meni tu ne štima. Sasvim sigurno da u nikakvoj vezi nisu stabilnost banaka i stabilnost države. Što su banke stabilnije u Hrvatskoj to je država nestabilnija. Vi ste ovdje govorili kao da u Hrvatskoj teče med i mlijeko i kao da u Hrvatskoj je BDP u porastu, kao da građani žive sve bolje i kao da je građanima sutrašnjica toliko dobra da samo hrle u banke, stavljaju novac jer im od plaća ostaje previše novca. Evo to bi netko stekao kad bi sa strane slušao raspravu. Ne, u Hrvatskoj je vrlo loše, izuzetno loše se živi, građani su pred bankrotima i ta štednja od 7% povećanje štednje je sasvim sigurno samo jedna optička varka. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Srđan Gjurković. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, 7% rasta štednje, od toga 3% građana nije optička varka nego su to činjenice i statistike. Mislim one ne varaju koliko god se mi statistikama nekad koristili ih na ovaj ili onaj način. To su službeni podaci. Stabilnost Hrvatske države u odnosu na stabilnost banaka, pa dajte malo vratite se par godina unazad pa vidite što se dogodilo kad je došlo do destabilizacije banaka, počevši od SAD-a pa do Europe gdje su iz proračuna hrvatski građani, poreznici morali sanirat i pokrivat iznimno velike iznose u bankama, države su morale ulazit u suvlasništvo banaka kako bi stabilizirale i gospodarstvo i da im ono što vi negirate, ne bi se destabilizirala država. Mi u Hrvatskoj smo imali i imamo recesiju iz koje očito izlazimo, ali ona je bila uzrokovana baš tom destabilizacijom koju su prouzrokovale banke na europskom i svjetskom tržištu i koje su uzrokovale i recesiju u drugim zemljama gdje mi smo vezani, posebno izvozom našega gospodarstva, a dijelom i zbog smanjenja turizma, zbog smanjenja standarda građana u Europskoj uniji. Prema tome, stabilnost bankarskog sektora koja je bila u Hrvatskoj je osigurala da mi u ovome trenutku zaista imamo i priliku i šansu i mogućnost sa svim mjerama koje smo poduzeli da izađemo iz krize i recesije, a destabilizacija bankarskog sektora vam je od 2008.dovela u krizu cijeli svijet. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Mladen Novak i Klub zastupnika Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru. Poštovani predsjedniče, uvaženi zamjeniče. Pa počet ću s nečim drugim, prvo sa zahvalom kolegi Gjurkoviću i vama predsjedniče na razumijevanju za ovo maloprije, s obzirom da smo zamijenili redoslijed, a počet ću i sa, je da je ovo usklađivanje sa propisima Europske unije ali počet ću i sa jednom pohvalom, pohvalom u smislu što smo dobili cjelovit tekst zakona koji sigurno omogućava lakši i kvalitetniji rad onima koji rade po tim propisima, po tim zakonima nego ono kad imamo situaciju da određeni tekst zakona ima po nekoliko izmjena i dopuna pa onda dolazi do svakakvih situacija. Hrvatski laburisti su već u nekoliko navrata sa ove govornice i iz ove sabornice iznosili svoje stavove općenito o bankarskom sektoru, a samim tim i o bankarskom sektoru u Hrvatskoj i neću sad nastavljat na ovu polemiku koja je bila maloprije oko industrije i ne industrije, odnosno novim proizvodima koji se nude s njihove strane. sam uočio kad sam se pripremao za ovu raspravu su neki dodatni štitovi što bi rekao kolega Grubišić, a to je uvođenje zaštitnih slojeva za očuvanje kapitala. I sad kaže se svrha zaštitnog sloja ojačati kapital u doba ekspanzije kako bi se mogao pokriti gubitak u doba recesije, odnosno u dobro vrijeme osiguravati rezervna sredstva za loše dane u bankarskom sustavu. E sad ako to čitamo doslovce onda ispada da ovaj zakon kasni pa minimum 5-6 godina, odnosno i više jer u doba dobrog vremena, znači prije recesije je trebalo praktično donest ovaj zakon. No poznavajući situaciju u Hrvatskoj, bez obzira što je od 2008. godine recesija, ja ne vidim što je bilo loše tom sektoru, tom bankarskom sektoru tako da ispada da ipak je u našem, kad gledamo nas izdvojeno ako je to više uopće moguće, ispada da ovaj zakon dolazi u vrijeme kad bankama i dalje ide jako dobro i nemam ništa protiv da im ide dobro. Ali ću se osvrnuti i na ono što su rekli neki prethodnici i da im je toliko dobro da dijele bonuse i to dijele ogromne bonuse. Evo i kolega Marić je to spomenuo sad malo prije. To sam mislio napomenuti u svojoj raspravi. Dijeli bonuse čak i kada je situacija takva da neke, da bi trebalo biti obrnuto. Kolega Grubišić je čak spominjao i Remetinec. Slažem se, treba provjeriti da li ima elemenata i za Remetinec. Cijela je država u krizi, gospodarstvo je u krizi, javni sektor u krizi, građani, selo. Sve je u krizi, zdravstveni sektor. Ali što bi reko netko od mojih prethodnika ali u ovoj industriji cvjeta cvijeće, tu se bonusi dijele, tu je opće zadovoljstvo. Podsjetit ću na raspravu ne tako davnu u ovom Saboru kad smo govorili o ovoj istoj problematici i onda mi je sugerirano da malo bolje proučim problematiku, jer u stvari tako se, to je jedini normalni način, tako cijeli svijet funkcionira da u tom segmentu, u bankarskoj industriji je normalno da se ljudi dobro, bogato, debelo nagrađuju za svoje uspjehe. Jedanput sam ovdje napomenuo da svaka privatizacija javnog sektora, odnosno onog dijela koji je u funkciji građana je za mene signal da postoji korupcija političke elite. U pravilu i zakonodavstvo koje je omogućilo bankarskom sektoru da …/Govornik se ne razumije./… da dođe do ove pozicije, ne samo u Hrvatskoj. Ne pričam samo o Hrvatskoj, meni je, kod mene budi sumnju, a na kraju krajeva slučajevi to i dokazuju, da je uobičajena praksa da bankarski sektor između ostalih se vrlo često služi tom metodom i to vrlo uspješno. Da li će ovaj zakon uspjet u svojoj namjeri, jer između ostalog u obrazloženju stoji da će teret sanacije banaka od sada prvo pasti na vlasnika i vjerovnika, a tek kao zadnja solucija na porezne obveznike. Bit će mi drago, ali kao i u većini slučajeva kod nas nisu uvijek upitni zakoni, nego dosta često njihova primjena i provedba. Ima jedan priznajem nisam ekonomista, ne bavim se s tim ali ima jedna nedoumica kad sam, kod mene kada sam čitao ovaj tekst u kojem navodim taj detalj koji mi je stvarno malo, barem ću reći čudan pa se kaže: "Ako postoji vjerojatnost da će svoj utjecaj koristiti protivno dobrom i razboritom upravljanju kreditnom institucijom." Sad ću spomenuti vidovitog Milana ili staklenu kuglu. Temeljem čega netko može imati vjerojatnost da će netko postupat protivno dobrom i razboritom upravljanju. Ako je to nešto što je uobičajeno, uobičajena terminologija u tom sektoru hajde dobro, onda prihvatit ću da može biti i tako. Ali moram priznati da je sama formulacija po mom mišljenju vrlo, vrlo dvojbena. Kada sam čitao ovaj tekst moram priznati da me stvarno ugodno iznenadilo, da je netko posvetio pažnju i zaštiti tzv. zviždača. hvale vrijedan pokušaj zaštite zviždača ali bojim se da je, dobro doduše ne može se ovakvim zakonom ni rješavat cjelovito to pitanje. Ali mislim da se realno rečeno moglo napraviti nešto više po tom pitanju, a bit ću toliko slobodan pa ću podsjetit vas na najpoznatiju zviždačicu u ovom segmentu, gospođu Ankicu Lepej i podsjetit na to kako prolaze zviždači, odnosno kako je prošla ona. Vjerujem da to svi znate i nema svrhe sad ići dalje s tim. Predstavnik kluba HNS-a je ovdje spomenuo u replici, doduše odgovoru na repliku da je neminovna činjenica da je 7% povećanje štednje građana. Ja ću bit toliko slobodan pa kao laik, ali laik koji pročita nešto i od onih koji su stručnjaci u toj branši, pa ću vam reći da ima dosta ekonomista koji osporavaju uopće i BDP, ne BDP u iznosu, nego samo formulaciju, pa koji tvrde da vam je to sarma, da vam je to ukupni prihod podijeljeno na nas sve, pa onda imamo situaciju da neki ostvaruju jako, jako dobre prihode, neki nemaju ni za kruh i u prosjeku mi štedimo 7%. Znači, ako netko ima mjesečna primanja od 100 ili nešto više tisuća kuna i ovih 3600000 na burzi, oni svi skupa zajedno čine taj prosjek od 7%. Neću tome dodati da ima, da nije samo upitno tih 360000 na burzi, da ima još građana koji jedva spajaju kraj s krajem, da ima onih koji ne primaju plaću tako da nisam baš siguran da da je nešto posebno hvale vrijedno treba napominjati. Je, dobro je da raste samo da li je to nešto s čim se trebamo dičiti tih 7%? Bilo bi kudikamo sretnije, bio bih kudikamo zadovoljniji kad bi tih 7% bilo ne samo prosjek nego kada bi to iznosilo po građaninu ponaosob. Onda bi to imalo neku sasvim drugu težinu, neku sasvim drugu vrijednost. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Replike idemo sada odraditi. Poštovani zastupnik Branko Vukšić. **Vukšić, Branko naravno kad razgovaramo o bankama da ne možemo se sjetiti rasprave koja je tu bila koliko je siromašnih građana u RH. I zato I zato ono 7% više štednje, a imamo svaki treći hrvatski građanin je siromašan i to ne po našim mjerilima, i to su nam jasno rekli i nacrtali su nam koliko je siromašnih. Među najsiromašnijim zemljama EU smo, u samome vrhu smo. A imamo najstabilnije banke. Tko nam želi isprati mozak? I zbog čega? Mi u Saboru ovdje, zbog čega? Jer naša dužnost je ovdje štititi banke, bankarski sektor, tobožnju elitu ili štititi građane RH. Pa nek građani RH otvore oči i vide koga su izabrali ovdje u Sabor. Građanima sve lošije, bankama sve bolje i političari sjajno žive.

rekli su mi da ne smijem govoriti porezni obveznici nego porezne platiše oni koji plaćaju porez to su me upozorili jer neki ne plaćaju porez, čim su bogatiji manje plaćaju porez, dobivali su najveće bonuse u bankama. Dobivali su bonuse za promašaje, lakomost, nezajažljivost i bankarski sektor je profitirao. Na čijim leđima je profitirao? Zašto se klanjamo tom Bogu? Novcu su se počeli klanjati i bankama. Umjesto da ovdje kritički progovaramo o institucijama kojima je cilj lihvarenje, ništa drugo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo. Pa kolega Vukšiću ja jesam za to da se zaštiti svaki sektor, između ostalog i bankarski sektor, ali u okviru nečega što je realno, što je normalno u skladu sa svim ostalim okolnostima u RH. Sad ste mi doduše malo neću reći dali vjetar u leđa jer bih asocirao na nešto drugo, ali potaknuli ste me na raspravu koju je ne znam sad više netko od prethodnika spomenuo oko HPB-a i prodaje. Pa moram priznati da je moje moje osobno razmišljanje da mi je drago da nije došlo do te prodaje, ali s obzirom da je RH vlasnik još uvijek i Hrvatskih autocesta i Hrvatskih željeznica i HEP-a i Hrvatskih šuma i koješta toga mislim da postoji mogućnost da prebaci sve te, financijsko poslovanje svih tih svojih institucija, svojih firmi, svojih tvrtki da posluju upravo preko HPB-a a mislim da bi se time sigurno i ojačala njezina pozicija. Kad ste spominjali, mislim da ste u jednom trenutku spomenuli bonuse i profite, je u redu je da netko ostvaruje profit, da ostvaruje zaradu, na kraju krajeva zbog toga i postoji. Ali je ako je problem plasirati novac na hrvatsko tržište zbog toga što je ispod njihovih očekivanja kamata, ispod njihovih očekivanja je zarada pa zar nije logično očekivati da onda bi u dobrom duhu, u dobroj vjeri trebali ići sa nižom ponudom? Josip (SDP)** Goran Marić poštovani zastupnik, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Novak, govorili ste o stabilnosti bankarskog sustava i bonusima. Moram naglasiti da je bankarski sustav doista stabilan i to je sreća za hrvatsko gospodarstvo i za Hrvatsku općenito. Ali kako je moguće da je stabilan, a ima 40 milijardi kuna nenaplativih kredita? To nešto ne odgovara jedno drugome. Pa moguće je zato jer ne drže stabilnim bankarski sustav bankari i uprave banaka nego minusi po tekućim računima građana gdje 56 milijarda kuna se obračunava minusa po 12% zateznih kamata i time se prekriva sva nesposobnost uprava banaka koji su čak 40 milijardi kuna plasirali nenaplativih. Ali, ipak dobivaju bonuse. U današnje vrijeme isplatiti bonus je obijesno, je izrugivajuće kad ljudi nemaju za režije. I to ovi koji drže stabilnost, ti koji su u minusu, oni su u minusu radi preživljavanja, na njima oni isplaćuju sebi milijunske bonuse. Istodobno radnicima nema isplate plaća i za izvršeni rad. A kad slučajno dobiju božićnicu, maloprije sam kazao, naređuje se da moraju vratiti 1000 kuna božićnice svi radnici, a članovi Uprave u HPB-u dobivaju velike milijunske bonuse. bonuse. Ako HPB posluje tako dobro onda je se ne smije ni u kom slučaju prodati. A ako posluje tako loše kako onda mogu biti bonusi bonusi članovima uprave i zašto onda vraćati božićnice ljudima na isplatu kad će se božićnice potrošiti u Hrvatskoj, a bonusi isključivo po otocima u inozemstvu? Hvala lijepo. **Leko, (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Pa kolega Mariću, iskreno rečeno teško se ne složit s vama. Rekli ste u pravilu sve ono što sam i ja govorio s tim što ste to još potkrijepili dodatno. To kad govorim o stabilnostima, stabilnosti bankarskog sustava i banaka. No međutim, kad govorimo o bonusima. Ne tako davno ovdje je bila rasprava kada je rečeno dosta agresivno se nastupalo od pojedinih zastupnika da mi ne razumijemo o čem pričamo, da smo mi maltene ono nepismeni ljudi. Mi ne razumijemo da je to danas normalno, da to treba bit, da su ti ljudi to zaslužili i sve ovo što ste vi naveli ovo i oko Poštanske banke, ako dobro posluju zašto ih onda prodajemo, ako ne posluju dobro zašto onda bonusi? To su nebitni argumenti kad ti ljudi razgovaraju. Onda samo se prodaje neka mantra, to bankarima pripada. To je njihovo, to im je maltene Bogom danom. To je grijeh je pričat o tome, uopće to spomenut. Al spomenuli ste još jedan detalj oko ugovora, vi ste ga spomenuli ali mene je asociralo na nešto drugo. Kad ima, kad netko diže kredit onda potpisuje ugovor sa bankom o kreditiranju. Taj ugovor je dvostrani akt i potpisuje ga s jedne strane banka s druge strane korisnik kredita a zar ne bi obje strane trebale preuzet i dio rizika. U Hrvatskoj je ova cifra koju ste vi sad spomenuli maloprije, to se sve odnosi na rizik koji su preuzeli građani, rizik bankara ne postoji u toj priči. To je isključivo rizik koji su oni čak preuzeli i pretovarili na građane. I to je po mom mišljenju stvarno sramotno da smo to dozvoljavali. Hvala. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega, dakle drago mi je da ste uočili u ovome zakonu dvije činjenice istaknuli a to je da ubiti odgovornost prelazi na prvenstveno na dioničare i vjerovnike u rizicima i eventualno pokrivanju ili sanaciji banaka. I drugo vezano za zaštitu zviždača u ovom zakonu šta vjerujem da apsolutno bi trebao imati potporu svih zastupnika jer zaista je to zakon koji nije samo prepisan od EU nego zaista donosi i pridonosi jednom novom standardu a posebno u trenutku kad vodimo računa, posebno vodimo računa o zaštiti potrošača ovim segmentom i zaštiti zviždača koji su u tom recimo paketu. Moram vam napomenuti istine radi kad sam govorio o depozitima da rastu 7%, rekao sam 7% su rasli ove godine depoziti u bankama, od toga tri ne 7% građana a vaše alimentiranje sa statistikom i matematikom bruto društvenog proizvoda mislim da je neadekvatno u ovom trenutku i vremenu jer onda dovodi onda u nepoznanicu svaki broj statistički koji se izrazi. metodologija koja je dogovorena unutar EU odnosno EUROSTAT-a za izračun bruto proizvoda ali i izračune i druge statističke podatke koji naš zavod za statistiku i drugi zavodi za statistiku EU iznose su dogovoreni na nivou EU i tu se točno zna na koji način i šta ulazi u izračun BDP-a kao izračun svih drugih segmenata statističkih koji su potrebiti jednom društvu prvenstveno radi analitike, stanja, usporedbe a ono što je ključno razvoja i planiranja. Kolega, spomenuli ste u onom uvodnom djelu i oko onog štita što bi rekao kolega Grubišić i oko zaštite i oko zviždača, je to sam naveo kao pozitivan dio ovog zakona i apsolutno to mislim. Doduše ja mislim da se to moglo i malo dodatno kvalitetnije ili bolje zaštiti te zviždače al i ovo je već veliki pomak. Oko ovih 7% odnosno 3% što sad vi kažete. Ja se ispričavam ako sam vas nešto krivo razumio i u paketu smo o tome smo i vi i ja spomenuli i BDP i vi komentirate moje razmišljanje. E sad ču ja vas ispraviti pa ću vas podsjetit da nisam rekao da je to moje razmišljanje nego po nekim vrhunskim ekonomistima, rekao sam da sam to čitao. A između ostalog ti neki vrhunski ekonomisti su i dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju. Tako da sad ne polemizirate vi samnom i mojim mišljenjem nego sa mišljenjem jednog nobelovca iz ekonomskih

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. ono bankarska industrija pa sam čuo čak i dio medicinske terminologije gdje se kaže dijagnoza, dobro postavljena dijagnoza, temelj kvalitetne terapije. ja želim reći isto tako da je trebalo reć onda i preventiva jer preventiva je nemjerljiva i ona je sigurno dakle temeljni preduvjet da ne dođe do teške bolesti. Ali meni je za uho zapelo onaj vaš termin kriza gdje se govorili o krizi, kriza u ovom području, onome i rekli ste kriza na selu. Točno je da jest i ne da je, kriza je nezapamćena, nemjerljiva i nesavladiva na selu. I sad gledajte što se događa. Sad u toj krizi sve da ne ponavljam ono što sam bezbroj puta ovdje rekao, na koji način se to očituje i sad kaže se ovih dana vidit mi ćemo tu krizu riješiti u mljekarstvu da ćemo 40 tisuća novih junica ćemo jednostavno uvesti i riješit ćemo problem. Naravno da će to koštati, sigurno to će morati opet netko kreditirati, opet će ovaj moj morati poljoprivrednik, stočar, morat će ući u kreditni odnos i kad mu ovaj zablokira, 2000 kuna znači blokada, nema više mu spasa, znači ide još dalje u veću nevolju. Onda se kaže, veli riješit će fondovi EU, onaj je za ruralni razvoj gledajte čuda i tu je došlo do problema. Ovi su program nisu prihvatili, a znate zašto? Zato što nije dijagnoza dobro postavljena, nije dobro postavljena dijagnoza i sad kaže treba nešto malo popraviti, ma je li? Ja kad bih popravljao takvo malo po malo, pa Bože moj dragi kako bi to završilo? Bojim se da je ovdje bolest otišla predaleko. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica sva sreća što u Saboru imamo i popriličan broj liječnika pa tako nas mogu kvalitetno educirati i podsjetiti na tu terminologiju. Vi ste sada na kraju rekli da je u pitanju loša dijagnoza. Sad ću ja vas podsjetiti na vaš početak rasprave, a izostala je preventiva. Izostala je preventiva, govorili ste o krizi na selu. Ja znam da ovdje ponekad izaziva podsmijeh kad bilo koju temu netko od nas preorijentira na svoju, vas vjerojatno za selo, mene vjerojatno za željeznicu i našlo bi se svakom od nas po nešto. Ali mislim da nikad nije dovoljno ponavljati, nije previše ponavljati neke stvari na koje treba ukazati. I recimo jedna od stvari na koju treba ukazati je da je iduća godina proglašena godinom malih poljoprivrednih OPG-a, OPG-a, da obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. I upravo ta činjenica daje do znanja, to Europa proglašava tako, ta činjenica daje to znanja da smo mi sve ovo vrijeme išli u krivom pravcu. Je doduše i Europa, tim velikim mastodontima išli smo sve okrupnjavati do ne znam kakvih razmjera u stilu na Amerikance, to je da ne kažem postalo pomodarstvo, ajmo sve napraviti kao što rade oni pa makar i sami bili svjesni da to loše i promašeno. Vjerujem da, toplo se nadam da će ova promjena Europske komisije i proglašavanje iduće godine godinom malih OPG-a ipak biti vjetar u jedan u nekom pomaku u odnosu prema selu i poljoprivredi. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu o prijedlogu zakona glasat ćemo nešto kasnije.